razgovaramo o izboru člana Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, odnosno RATEL-a i članova Veća Agencije za suzbijanje korupcije.O radu ovih regulatornih tela govorili smo i prilikom usvajanje njihovih izveštaja o radu za 2019. godinu i to ne tako davno, mislim da je bilo neposredno pred novogodišnje praznike ili možda čak i posle.Kada je u pitanju RATEL prema zakonskoj proceduri Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije je sprovela javni konkurs, a Vlada utvrdila predlog kandidata za ove, ja bih rekla značajne dužnosti. ovom predlogu će Narodna skupština se izjasniti svakako u danu za glasanje i izvršiti izbor predsednika, odnosno zamenika predsednika i članova Upravnog odbora jeste da se članovi Upravnog odbora ovog tela biraju iz reda, pre svega, uglednih stručnjaka, sa visokim akademskim obrazovanjem iz oblasti koje su značajne za rad ove Agencije, posebno iz oblasti elektronskih komunikacija, ekonomije i prava. Podrazumeva se i uvek je tako, da su to ljudi koji uživaju, pre svega, u ugledu u stručnoj javnosti i koji su ostvarili značajan doprinos u praksi ili u pogledu naučno-istraživačkog rada u oblasti elektronskih komunikacija ili poštanskih usluga.Ono što je važno naglasiti, pre svega zbog javnosti, jeste da oblasti koje spadaju u delokrug rada RATEL-a su veoma dinamične i brzo se menjaju, kao što je na primer, prelazak sa analognog na digitalno emitovanje. Investicije su takođe u ovom sektoru elektronskih komunikacija u porastu svake godine.Ono što je, čini mi se, možda najvažnije naglasiti jeste da je pandemija korona virus doprinela većem korišćenju interneta i komunikacije preko elektronskih medija i sve ono što nam je do pre godinu dana možda i bilo malo strano. Danas nam je nekako pod okolnostima uobičajeno, pre svega, nastava u brojnim, srednjim i osnovnim školama je u periodu iza nas i visoko školskim institucijama odvijala se i sada se odvija onlajn. je više i zaposlenih koji obavljaju rad od kuće i neretko čak i za inostrane firme i kompanije, tako da se lagano menja i ta statistika iako negde po podacima koje ja imam u našoj zemlji, internet usluge se najviše koriste mladi, pre svega, populacija između 16 i 24 godine, a više od 95% njih koristi zapravo društvene mreže, pa je otuda sve izraženije i potreba da budemo svesni opasnosti koje vrebaju putem interneta i moramo svi zajedno nekako da damo svoj doprinos u vezi sa ovim problemom. Juče smo, čini mi se, na diskusiju mog kolege Ace Mirkovića imali i jednu reakciju ministra policije upravo na jednu negativnu pojavu koja se dogodila kada su u pitanju te društvene i socijalne RATEL sarađuje sa brojnim međunarodnim organizacijama, član je Međunarodne unije za telekomunikacije, zaključuje Memorandum o saradnji u oblasti elektronskih komunikacija sa kolegama iz drugih država kojima je predviđena redovna razmena informacija i saradnje. Ima velika ovlašćenja, ali iz toga proizilazi velika odgovornost i jako je važno da organi obavljaju svoj posao maksimalno posvećeno, zato i jesam u uvodnom delu rekla da se članovi koji se biraju u Upravnom odboru zaista moraju birati, pre svega iz reda uglednih stručnjaka.Kada je u pitanju Agencija za suzbijanje korupcije, danas se bira Veća Agencija, a to je po novom zakonu drugostepeni organ, do sada smo imali odbor Agencije. U predlogu Ministarstva pravde kao ovlašćenog nalazi se ako se ne varam 19 kandidata, tako je, od kojih će Skupština da odabere pet članova Veća Agencije i opet nekako jako važan momenat da i ovome govorimo. Za oba ova nezavisna organa važno je da zaista članovi moraju biti po treći put, ponavljam, stručne i odgovorne ličnosti ali iznad svega moraju biti ličnosti visokog moralnog integriteta prosto zato što ovo jeste najosetljivije kada su u pitanju koruptivni uticaji.Nekada nam se verovatno učini, pa i nama u ovoj sali da su zahtevi Agencije prestroge, ali prosto mi kao javni funkcioneri moramo biti primer dobroj praski i ispunjavati svoje zakonske obaveze.Ne mogu a da ne istaknem značaja rada Agencije koji pre svega preventivno deluje u oblasti sprečavanja korupcije kao jedne ozbiljne pošasti. Znamo da su korupcija i organizovani kriminal dve najveće bezbednosne pretnje za svako društvo. Nekako ovih dana vidimo i koliko to može da bude bezgranično opasno.Iz svega toga proizilazi negde čini mi se definicija za sve nas i za građane Srbije kakav je značaj koliko zapravo važnu ulogu ima i Agencija za sprečavanje korupcije kao nezavisni organ. Ono što je važno u našoj državi i što je činjenica da korupcija i korupcionaške afere ne prolaze bez odlučnog odgovora države i da se to i dalje neće dešavati. Šta više, vidimo da je objavljen rat korupciji, organizovanom kriminalu, pranju novca, svemu onome što u jednom demokratskom društvu i ozbiljnoj državi nije ni dozvoljeno.Dakle, na sceni je u ovom trenutku, ja bih rekla, nulta tolerancija kada je u pitanju korupcija i u odnosu prema korupciji. Zaista pozdravljam ovu odlučnost državnog rukovodstva da se suprotstavi svima koji bi za rad svog interesa učinili ono što je običnom čoveku često nepojmljivo.Društvo mora da bude zaštićeno, svaki građanin mora da se oseća slobodno, niko od nas ne sme da bude ugrožen na bilo koji način, a kamoli da se oseća kao glineni golub, a imamo u poslednjim danima neke definicije koje kažu da ne mali procenat ljudi je zaista bio izložen tome, da se oseća baš kao glineni golub za rad nečijih ambicija, za rad nečijih ciljevi koji su pre svega motivisani nekakvim materijalnim profitom. To je dužnost države, dužnost svih nosioca vlasti, bez obzira o kojoj grani vlasti da je reč. Svaka grana vlasti ima i svoje mesto i svoj zadatak, međutim ono o čemu, čini mi se, prvi put imamo svest, to je da svi moramo biti brana upravo upravo korupcije i organizovanom, kriminalu. Dakle, to ne sme da se dopusti.Zato je važno da završimo i ovaj izbor, da rešimo i ovo pitanje koje se nalazi danas u plenumu i o kome ćemo se sutra, pretpostavljam da će sutra biti dan za glasanje, izjasniti. Da izaberemo ljude koji će činiti, ja se nadam i verujem, najbolji tim i za upravljanjem RATELOM ali i za upravljanje Agencijom za sprečavanje korupcije, da na taj način zaokružimo ovu priču, ostavimo odrešene ruke svima onima kojima je zakonska obaveza da vode računa o stabilnosti ove države, jer ćemo svi zajedno i mirnije spavati i manje će nas boleti glava.Moje kolege su u svojim diskusijama pre mene već rekli da će poslanička grupa SPS izjasniti se u danu za glasanje i ukazati svoje poverenje nekome od kandidata koji su predloženi. Sigurno je da svi zaslužuju poverenje. Nažalost, kada je u pitanju Agencija za sprečavanje korupcije, mi imamo više kandidata nego što ćemo birati. Tu ćemo dozvoliti sebi luksuz da odaberemo najbolje i gotovo sam sigurna da ovaj skupštinski saziv neće pogrešiti. Hvala vam. ima narodna poslanica, Rajka Matović. institucije koja je u nadležnosti rada ovog visokog doma. Institucija koja je nezavisna i samostalna. Lično smatram da je ona izuzetno značajna za jedno moderno, demokratsko, evropsko društvo kakva je Srbija danas.U

koji je konstantan. Borba protiv korupcije se ne može odjednom zaustaviti, nego, nažalost, morate biti stalno na oprezu, jer korupcija se može pojaviti bilo gde i bilo kada.Naša kada.Naša država je na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem smogla snage i otpočela borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.Svedoci smo da je pohapšena jedna od najozloglašenijih kriminalnih grupa koja je delovala na našoj teritoriji. Da su imali naoružanje poput paravojne formacije koje nije bilo namenjeno da stoji kao trofejno naoružanje, već je bilo spremno da se upotrebi. Možemo samo da pretpostavljamo za šta su spremali snajpersko oružje da upotrebljavaju.Takođe,

Vi sa jedne strane kao nadležni organi, a sudstvo, tužilaštvo i policija sa druge strane. Moraju se privesti zakonu svi oni koji su učestvovali i potpomagali ovu kriminalnu grupu.Nažalost, svi se sećamo korupcionaških afera poput privatizacije „C marketa“, „Del Reala“, Azotare iz Pančeva, Srbija Turista i mnogo drugih kada su ljudi koji su pripadali tadašnjem DOS-u pod plaštom demokratskih promena preko noći postali bogati, a sve na teret države, tada nismo imali Agenciju za borbu protiv korupcije.Svi znamo kakve su promene pod plaštom i pod okriljem demokratskih promena oni nama ostavili. Ostavili su nam opljačkanu državu, uništena javna preduzeća, prezadužene lokalne samouprave, prezaduženu državu. Oni su, sa druge strane, pokupovali hektare i hektare nekretnina, postali veoma uspešni privrednici, a sve sa državnim novcem.Ovako nešto nikada nije smelo da se dogodi u Srbiji i nikada ne smemo dozvoliti da se ovako nešto ponovi.Takođe, ponovi.Takođe, u vašem delokrugu rada jeste i finansiranje političkih stranaka, pa me zanima da li ste postavili pitanje i pokrenuli pitanje reklamnih spotova na televizijama „N1“ i „Nova S“ Đilasove stranke, koji su emitovani preko 400 puta, a platila ih je jedna privatna firma?Srpska napredna stranka je za emitovanje svojih 28 spotova u prethodnoj kampanji na ovim javnim glasilima uredno platila porez državi.Đilasova stranka, kojoj danas ne znamo više ni ime, nije platila porez za emitovanje reklamnih spotova. Pa, me zanima, da li je Đilasova stranka povlašćena u odnosu na sve ostale stranke u Republici Srbiji i ako je povlašćena, zašto je povlašćena?Kao što rekoh, mnogo je pitanja koja se nalaze pred vama i mnogo posla, jer mi želimo modernu, uređenu i evropsku državu u kakvoj danas živimo.

građani su danas u mogućnosti da se vakcinišu i da biraju kojom vakcinom žele da se vakcinišu, što neki građani EU mogu samo da pomisle. Da sa ponosom izgovaramo ime naše države u kojoj živimo.Da bismo mogli da se razvijamo i kao država i kao društvo i kao ekonomija, preduslov za sve to je da se korupcija saseca na prvom i osnovnom nivou.U Danu za glasanje ću podržati odluke koje danas donesemo, zajedno sa svojim kolegama iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, a vama u daljem radu želim puno uspeha.Hvala.

Hvala.Poštovani predsedniče, poštovani ministre, koleginice i kolege, mi danas imamo na uvid biografije 18 kandidata koji su predloženi za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije kao drugostepenog organa ovog tela i na nama je da procenimo kojih pet kandidata su najbolji i koji će najbolje obavljati posao u svom petogodišnjem mandatu.Sami uslovi konkursa koji podrazumevaju da kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove koji se odnose na rad u državnim organima, da nisu osuđivani na kaznu dužu od šest meseci zatvora ali i da moraju biti pravnici i da imaju devet godina iskustva u struci, ti uslovi konkursa su dovoljni da možemo, na neki način da garantujemo da će budući članovi članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije profesionalno i kvalitetno raditi svoj posao.I današnja rasprava je dobra prilika, i kolege pre mene su govorile o tome, da se osvrnemo i procenimo kakav je bio rad Agencije za sprečavanje korupcije, ali i dobra prilika da iskažemo naša očekivanja o samom radu Agencije u budućnosti.Nadam se da će članovi Veća doprineti da Agencija nastavi da radi po dosadašnjoj praksi, da u skladu sa zakonom kontroliše imovinu i prihode političara i da će javnost imati uvek uvid u imovinsku kartu političara, odnosno svih onih koji obavljaju državnu ili neku drugu javnu funkciju.Godinama i decenijama unazad, neko je opšte mišljenje u narodu da političari skrivaju svoju imovinsku kartu. Upravo Agencije za sprečavanje korupcije jeste da pokaže da li je bilo zloupotreba onih koji su vršili državnu funkciju i da li su se na taj način obogatili.Mislim da Agencija u nekom budućem periodu treba da stvori jednu jasnu sliku i da da odgovor da li se u prošlosti neko obogatio i da li se neko bogati tako što je zloupotrebio funkciju koju obavlja.Na taj način će javnost moći da iskaže svoj stav o tome, odnosno, dobićemo jedan sud javnosti koji je i te kako važan kao kolektivan faktor u radu svih političkih stranaka i samih političara.Podsetiću da smo i nedavno u Skupštini usvojili izmene i dopune zakona koji se odnose na poreklo imovine. Njega mogu da posmatram u istom kontekstu kada govorim o radu Agencije za sprečavanje korupcije, jer i on se odnosi na istu temu. I tim zakonom smo takođe pokazali da smo u borbi protiv korupcije korupcije svi jednaki pred zakonom, da smo krenuli od najviših državnih funkcionera i da u ovoj oblasti nema tolerancije.Agencija za sprečavanje korupcije za svoj rad odgovara Narodnoj skupštinin Republike Srbije, ali smo sa druge strane i mi, kao predstavnici zakonodavnog organa dužni da obezbedimo, naravno, u saradnji sa članovima Agencije, najbolje moguće mehanizme da Agencija radi svoj posao, da može da ima odrešene ruke i da sankcioniše svaku radnju koja nije u skladu sa zakonom.Takođe, zakonom.Takođe, na dnevnom redu je i izbor predsednika, zamenika predsednika i tri člana Upravnog odbora regulatorne Agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Smatram da njihov zadatak treba da bude, pre svega, očuvanje konkurentnog tržišta, da stvore što bolje uslove za rad svih učesnika na tržištu, odnosno na polju telekomunikacija i poštanskih usluga, a krajnji rezultat toga treba da krajnji korisnici, odnosno potrošači budu zadovoljni tim

danas razgovaramo o izboru članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije o predloženim kandidatima za nezavisnu državnu instituciju.Očekujemo i verujemo da su kandidati spremni da poštuju propise i zakone, ali da će i obezbediti nezavisnost i nepristrasnost pri donošenju konačnih odluka o potencijalnim zloupotrebama funkcionera.Najveći broj zloupotreba službenih položaja desio se u periodu do 2012. godine, kada je sva odgovornost vršenja vlasti bila na Demokratskoj stranci, ali i na onima koji su u međuvremenu napustili i formirali neke nove sazive i neke nove partije.U

nekretnine na najboljim lokacijama u našoj zemlji, ali i preko 30 stanova.Svedoci smo, nažalost, da su se milioni slili i u džepove Miroslava Aleksića dok je bio predsednik opštine Trstenik. On je ojadio opštinsku kasu, ali i kase javnih i državnih institucija.Od nenamenskog korišćenja kredita za navodnu izgradnju industrijske zone, preko pljačke pri izgradnje sportske hale u selu Poljna, pa sve do mutnih radnji u Javnom komunalnom preduzeću „Počekovina“ stižemo i do toga da je Miroslav Aleksić sebi protivzakonito podigao platu i to u vreme dok je bio predsednik opštine Trstenik.Kada čujete samo deo ovoga i na to dodate da su bliži članovi njegove familije bili na bitnim funkcijama, onda vam je jasno zašto je Trstenik u tom periodu po tastovom prezimenu Knežević dobio naziv, nadimak kneževina.Sve

dug od 125 miliona, nedovršene projekte i mnogobrojne malverzacije.Da li je ovo cilj javnih funkcija? Da li je cilj da uništimo neku lokalnu samoupravu, grad ili javno preduzeće da bi pojedinci sebi obezbedili stanove, privatnu firmu ili možda čak 619 miliona evra?Mi

i to nam Srpska napredna stranka svakodnevno pokazuje.Od dolaska Srpske napredne stranke na vlast borba protiv korupcije je jedan od prioriteta, ali i strateški plan Vlade Republike Srbije.

njima.Predsednik Aleksandar Vučić, ali i država imaju čvrsto opredeljenje da se izbore sa kriminalom i korupcijom, da stanu na put svim oblicima kriminala i da građanima pruže potpunu pravnu sigurnost.

ali i naporima predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije da od Srbije stvore jednu uređenu, pristojnu i uspešnu državu. Zahvaljujem.

Hvala.Uvaženi predsedniče, potpredsednice, ministarka sa saradnikom, koleginice i kolege narodni poslanici, danas, između ostalog, razgovaramo i o Predlogu kandidata za izbor članova Veća Agencije za borbu protiv korupcije. Predlog sadrži 18 kandidata čije se biografije nalaze u materijalu koji smo dobili.Pre nego što se upustim u neku dublju analizu same ove priče, želim da pričam jedno retoričko pitanje – šta je, u stvari, suština Veća Agencije za borbu protiv korupcije?Naime, članom 20. Zakona o sprečavanju korupcije predviđeno je da Veće Agencije odlučuje o žalbama na odluke koje donosi direktor, izuzev odluka koje se odnose na prava i obaveza zaposlenih, zatim zauzima načelne stavove za primenu ovog zakona, nadzire rad direktora i prati njegovo imovinsko stanje.Dakle, jasno je da se ovde radi o drugostepenom organu koji, pre svega, treba da ima korektivnu funkciju, odnosno odlučivanjem o žalbama na odluke direktora suštinski se pokazuje da se na taj način kontroliše njegov rad i ostvaruje ono za šta Agencija, odnosno Veće Agencije u suštini postoji.Ako pođemo od toga da je izbor rukovodilaca Agencije za borbu protiv korupcije bila jedna od bitnih promena starog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, onda je preciziranje postupka za izbor članova veća Agencije jasan pokazatelj ostvarivanja same svrhe izmene zakona koji je tada donet, jer članovi Veća, između ostalog, moraju da prođu da polože test, da osvoje najmanje 80 bodova da bi uopšte mogli da budu u poziciji da uđu kao predlog, odnosno da mi o njima uopšte i raspravljamo.Na osnovu svih ovih, ali i drugih zakonskih rešenja koji spadaju u set antikoruptivnih zakona jasno se vidi volja i namera države da suštinski kontroliše korupciju na jedan pravi način i u tom smislu ona omogućava Agenciji da na jedan preventivan način reaguje svuda tamo gde se eventualno pojave rizici rizici za postojanje same korupcije. Mislim da je to jedan dobar način na koji bi ona trebalo da funkcioniše.Srbija je u tom kontekstu u prethodnom periodu znatno pojačala i represivni i preventivni mehanizam delovanja kada je reč o borbi protiv korupcije ja mislim da sam u jednom od svojih prethodnih izlaganja navela da se mi od 2019. godine više ne nalazimo na listi globalno nezadovoljavajućih zemalja kada je reč o borbi protiv korupcije prema Izveštaju o usklađenosti sa GREKO preporukama i ja mislim da je to jedan odličan pokazatelj.Takođe, pomenula bih i podatak koje je iznelo Ministarstvo pravde Republike Srbije, po kome su od marta 2018. godine do jula 2020. godine podnete krivične prijave zbog korupcije protiv čak 24.000 ljudi. To jasno pokazuje da među njima ima i funkcionera lokalnih samouprava i direktora javnih preduzeća, kao i funkcionera republičkih organa i u tom periodu izrečeno je preko 1.300 osuđujućih presuda.Uprkos tome što je borba protiv korupcije jedan složen proces i što u javnosti vrlo često prisustvo korupcije možda percipiramo na način na koji to ne bi trebalo da činimo, mislim da je svima nama i ideja, i ideja, ali i cilj da se suprotstavimo korupciji, a ne percepciji korupcije, jer je razlika velika i u bitnoj meri može pogoršati stanje u odnosu na ono kakvo je trenutno, kada je reč o borbi protiv korupcije.Na Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića pruža punu podršku svim državnim organima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Mi smatramo da je neophodno da čitava politička, ali i sva druga javnost da svoj pun doprinos i podršku svim nadležnim organima koji se bave ovim ovim pitanjem.Važno je da država pokaže da je jača od korupcije i da ima ne samo snage, već i dovoljno institucija i institucionalnih mehanizama da na nju deluje, jer će na taj način biti poslata jedna jasna poruka da nije dozvoljen bilo kakav vid ponašanja ili organizovanja, pa i delovanja a koji mogu naneti štetu i bezbednosti države i načinu na koji ona funkcioniše.Izborom članova Veća mi suštinski dajemo svoj doprinos borbi protiv korupcije i zato će poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije Rasima Ljajića podržati ove predloge. Hvala.

kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, ja ću se danas osvrnuti na izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije i naznačiti zašto je ovakav izbor mnogo bolji od onoga koji smo imali u starom zakonu.Promenom Zakona za sprečavanje korupcije, koji smo izglasali u ovom domu, promenio se i način izbora članova drugostepenog organa, odnosno sada članova Veća.Ovo je prvi put da se po novom zakonu, odnosno odredbama zakona koje su definisane članovima od 21. do 24. novog zakona vrši izbor članova ovog drugostepenog organa.Do

Udruženja novinara i Zaštitnika prava građana. Danas imamo potpuno drugačiji izbor članova i to na taj način što se izbor članova Veća vrši testiranjem, odnosno kandidati koji pristupe testiranju, pre svega, moraju imati određene uslove, a ti uslovi su da sadrže… Znači, opšti uslovi za rad u državnim organima: završen pravni fakultet, najmanje devet godina radnog iskustva u struci i, ono što je jako važno, a to je da nisu osuđivani na zatvorsku kaznu u trajanju od najmanje šest meseci zbog izvršenja nekog krivičnog dela ili nisu osuđivani na neku kaznu koja ih čini nedostojnim vršenja ove funkcije.Ministar funkcije.Ministar pravde, odnosno vi, predali ste imena nama, narodnim poslanicima u ovom domu, 18 kandidata koji su prošli testiranje. Testiranje su prošli najbolji kandidati. Mi ćemo u danu za glasanje izabrati pet članova Veća. Tih pet članova Veća jesu funkcioneri. Oni su najviši drugostepeni organ jedne velike institucije, jedne ozbiljne institucije koja se zove Agencija za sprečavanje korupcije, jednog nezavisnog tela ove države. Oni jesu funkcioneri, samim tim oni imaju velika ovlašćenja, a i velike obaveze prema građanima Srbije.Zašto je ovo važno da apostrofiramo? Važno je upravo iz tog razloga što u danima naše ne tako davne mračne prošlosti, kada je na vlasti bila jedna žuta koalicija, Agencija za borbu protiv korupcije, čini mi se i ostali drugi državni organi, nisu baš vodili računa o onome za šta postoje.Sećamo postoje.Sećamo se sami Mosta na Adi, čuvenog, koji je trebalo da košta 160 miliona evra, plaćen preko 500 miliona evra. Te 2012. godine u novogodišnjoj noći otvoren je poluzavršen most, bez građevinske dozvole, paradom Tadića i Đilasa preko njega. Niko se od državnih organa, niti Agencija za borbu protiv korupcije nije pitala gde je taj novac i koliko bismo mogli da sagradimo mostova preko Save u Beogradu da je taj most plaćen onoliko koliko je zaista koštao.Sledeći primer korupcije, odnosno kriminala jesu i tzv. banatske šore, odnosno novac iz pokrajinskog budžeta koji je izdvojen za banatske šore, koje po Zakonu o sportu i nisu sport. To je jedna igra, jedna stara pastirska igra, za koju je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno 28 miliona dinara. Igrali se ljudi, Marinika Tepić, sa 28 miliona dinara.Sećamo se isto te ne tako davne, mračne prošlosti, kada je Ministarstvo za zaštitu životne sredine, na čijem čelu je tada bio Oliver Dulić, čisteći Srbiju očistilo budžet. I toga smo svesni.Sećamo se, takođe, i gospodina Đilasa, koji je, kao gradonačelnik Beograda, javni interes podredio svom privatnom interesu, pa je nekako nekim čudom 619 miliona evra isparilo iz budžeta grada, isparalo u neke njegove firme ili da s njim povezano lice, a to je njegov brat Gojko Đilas ima 38 nekretnina na svoje ime. Pa, da je dobio na lotou neku milionsku cifru, pričam u milionima evra, ne bi mogao da ima tolike nekretnine.Zato je važno da mi naglasimo i članovima Veća, koje budemo izabrali u danu za glasanje, i građanima Srbije šta znači Agencija za borbu protiv korupcije i šta znači da je cilj koji je pred nas sve i pred vas, ministre, postavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, imperativ borba protiv kriminala i korupcije. Imperativ je iz prostog razloga što je borba protiv korupcije bitna za ekonomski razvoj zemlje, za politički razvoj jedne zemlje, za socijalni razvoj zemlje, takođe i za zdravstveni.Danas na ovakav način, izborom članova Veća drugostepenog organa Agencije za sprečavanje korupcije, imamo, znači, ovo predstavlja i jedan vid borbe protiv korupcije, to nisu puka imena koja se dobiju, nego ti članovi koji prođu testiranje, na predlog ministra pravde, a po sprovedenom konkursu Pravosudne akademije, njihova imena će se naći ovde pred nama. Rangirani su po uspehu koji su ostvarili na testu. To je važno da naglasimo.Takođe je važno da naglasimo da je Srbija u 2020. godini, u godini korone, godini koja je pokosila sve zemlje, njihovu ekonomiju, ekonomiju, imala tri milijarde u bruto iznosu, tri milijarde evra direktnih stranih investicija. To nije imala 2010. godine. Nije, zato što strani investitori nisu hteli da ulažu u zemlju koja je politički nestabilna, u kojoj korupcija cveta. 2019. Srbija je bila prva u svetu po broju stranih investicija. I to je važno da naglasim u ovom domu i podsetimo građane Srbije šta radi Aleksandar Vučić i kako se Aleksandar Vučić bori za svoju zemlju.Takođe, sa ovog mesta želim da poručim članovima Veća, koje budemo izabrali u ovom domu, da se još bolje, profesionalnije, direktnije bore za ovu Srbiju, odnosno za sprečavanje korupcije, onako kao što se bori Aleksandar Vučić i da mu pomognu u toj bespoštednoj borbi. Živela naša Srbija. Hvala.

jedan od osnovnih ciljeva Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića jeste svakako što veća digitalizacija i što veći broj, odnosno što veći prelazak na digitalne usluge.Za nas je ekstremno važno da radimo na unapređenju telekomunikacione infrastrukture u Srbiji, a svakako, što većim prihodom od telekomunikacionih usluga, odnosno od elektronskih komunikacija možemo da ulažemo u dalju digitalizaciju i u elektronske medije, u informacionu bezbednost, a pre svega u bezbednost dece na internetu.Zato je važno dobro poslovanje, dobro upravljanje Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Ova agencija je osnovana Zakonom o elektronskim komunikacijama i jasno i precizno je aktima nadležnih institucija definisano koja su prava i obaveze ove ove agencije.Mi smo nedavno ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije razmatrali i usvojili Izveštaj o poslovanju RATEL-a za 2019. godinu i tokom rasprave taj izveštaj je pobrao dosta pozitivnih komentara. Tada smo konstatovali da je ukupan prihod što se tiče finansijskih pokazatelja na tržištu telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija 206 milijardi dinara, što je za 4% više u odnosu na 2018. godinu.Ono što je takođe važno jeste da je udeo u BDP-u Srbije ovaj prihod učestvovao sa 3,8%.Što se tiče udela u ovim prihodima, važno je da istaknemo da su najveći prihod ostvarile usluge mobilne mreže, zatim fiksni i širokopojasni pristup internetu, fiksne mreže negde oko 13% i distribucija medijskih sadržaja oko 12%. U strukturi prihoda izdvajaju se ulaganja u distribuciju medijskih sadržaja i to 41 milijarda dinara.Zašto je sve ovo važno? Statistički podaci sami po sebi kao činjenica zaista su važni i podaci koji kada se stave u određeni format, dobijaju svojstvo informacije koje se dalje

je moguće da nacionalni kanali plaćaju naknadu i REM-u i RATEL-u i Sokoju, a da drugi mediji koji nisu registrovani u Srbiji ne plaćaju ništa, a svoje sadržaje plasiraju građanima Srbije. Možete li da zamislite onda povećanje prihoda u budžetu i ove institucije o kojoj danas govorimo i generalno u budžetu Republike Srbije da oni izmiruju obaveze kao i ostali koji su definisani u Srbiji, teško.Mi sa druge strane imamo Dragana Đilasa koji sa svojim saradnikom Šolakom, videli smo juče, hoće da ruše Srbiju preko Vašingtona. Zamislite, iz „Junajted Grupe“ tvrde da su od 2014. godine na udaru brojnih neosnovanih i diskriminatorskih mera sprovedenih od vlasti i državnih institucija. Dalje navode da se sve ovo radi kako bi se smanjilo učešće na tržištu SBB kompanija koje je telekomunikacioni operator „Junajted Grupe“ u Srbiji.Da se podsetimo, SBB je osnovan 2000. godine. Investicioni fond Mid Europa Partners je 2007. godine kupio SBB zajedno sa kompanijom iz Slovenije, koja je pre toga kupila jednog operatora iz BiH. Iz svega toga osniva se „Junajted Grupa“. Zvaničan vlasnik SBB-a ispred Mid Europa Partners bilo je preduzeće Adria Cable B.V. iz Amsterdama.Godine 2013. ova kompanija, znači Mid Europa Partners prodaje svoj udeo u „Junajted Grupi“ za 1,3 milijarde dolara jednom američkom investicionom fondu, skraćeni naziv KKR, koji preuzima kontrolu nad SBB-om.Šta hoću da kažem? Prodaja je vršena, vršene su transakcije, a za ovo u Srbiji, gde su oni delovali, nije plaćen ni jedan jedini dinar. Ni jedan jedini dinar, cent, nije otišao u budžet Republike Srbije, a ovde su delovali.Danas se ista ta „Junajted grupa“ žali Vašingtonu, oni žele da unize i da ruše Srbiju. Inače, ova grupa u svom okrilju ima čitav niz preduzeća. To su razni, da kažem, adria oblici i sam SBB poseduje vlasnički udeo u jednoj od tih adria. Jasno je građanima Srbije da tako komplikovana vlasnička struktura, komplikovana mreža tog vlasništva različitih firmi koje su vlasnici jedna drugoj omogućuje

kada su u pitanju upravljanja veoma značajnim nacionalnim resursima. Imajući u vidu da politiku u oblasti elektronskih komunikacija uređuje Vlada Republike Srbije, da nam je strateški cilj, pored ostalih, postizanje veće konkurentnosti Srbije u sektoru elektronskih komunikacija, uključujući i domaću proizvodnju telekomunikacione opreme, kao i uvođenje novih usluga, izgradnja dobre infrastrukture, RATEL ima velika ovlašćenja, ali i veliku odgovornost.Treba dati podršku predlogu akta koji je danas na dnevnom redu. Mi smo to kao članovi Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije nedavno i potvrdili, jer smatramo da je jako važna ova institucija i upravni odbor, jer njima su povereni poslovi države i i želimo da još odgovornije, stručnije i posvećenije obavljaju ovaj posao i, ukoliko su u mogućnosti, da stanu na put ovakvim malverzacijama, bahaćenju i zloupotrebi Drana Đilasa, koji putem svojih medija ruši Srbiju. Zahvaljujem. **Ivica

uvažena ministarka sa saradnikom, naša poslanička grupa u danu za glasanje podržaće izbor kandidata za članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije zato što nakon tog izbora mi konačno stičemo, odnosno stvaramo preduslove da se otpočne sa primenom Zakona o sprečavanju korupcije koji je donet prošle godine, ali se čekao upravo izbor članova Veća zato što jedino njima se može podneti žalba na odluke direktora Agencije.Što se tiče borbe protiv korupcije, ona ostaje svakako u vrhu prioriteta Vlade Republike Srbije, i to je tako od 2012. godine do danas. Danas možemo s ponosom da kažemo da nezavisna regulatorna tela, kao što je Fiskalni savet i kao što je Agencija za sprečavanje korupcije, mogu slobodno da rade svoj posao bez pritisaka bilo koga iz izvršne vlasti. Da to nije bio takav slučaj do pre osam godina, dovoljno govori činjenica da se Fiskalni savet nikada nije oglasio kada su nas zaduživali po onim zelenaškim kamatnim stopama, nikada nismo imali priliku da čujemo da neko iz Agencije za borbu protiv korupcije izađe i kaže da nije baš normalno da neki funkcioner sa 76 hiljada evra prihoda, koji je prijavio 2004. godine, dođe na nivo od nekoliko stotina miliona evra, kao što je slučaj sa bivšim gradonačelnikom Draganom Đilasom.Svakako da bi bilo poželjnije da su i tada institucije mogle da rade svoj posao, ali danas mi smo kažem stvorili takvu Srbiju u kojoj svako treba da radi svoj posao i, naravno, da ćemo se i dalje truditi da unapređujemo rad nezavisnih regulatornih tela.Naravno da je u prethodnom periodu bilo mnogo slučajeva korupcije, da se ništa nije ispitivalo. Kada smo nasledili državu, kada smo nasledili 2012. godine upravljanje našom državom, znate i sami koliko smo pokrenuli krivičnih postupaka i protiv onih funkcionera koji pripadaju našoj stranci. Dolazim iz okruga gde su tri bivša predsednika opštine uhapšena, gde su stavljeni pred lice pravde da odgovaraju za nešto što su počinili. Nadam se da će oni na sudu dokazati da nisu određene stvari uradili, ali definitivno to nam je pokazatelj koliko država suočava sa zakonom sve one za koje postoji sumnja da su se ogrešili na neki način o zakon.Treba imati na umu da je to, kada govorim o borbi protiv korupcije, naša obaveza koja proizilazi iz pristupnih pregovora sa EU. To više nije po ovoj novoj metodologiji koncentrisao u tom Poglavlju 23, već u svim klasterima. Dakle, borba protiv korupcije jeste borba za opstanak naše države, a ključan organ u celom ovom postupku, ministarka, čini mi se, svima je jasno da je to tužilaštvo. Tužilaštvo, naravno da je uradilo veliki posao u prethodnom periodu. Imali smo dosta istraga i protiv naših funkcionera i protiv nekih drugih, ali definitivno da postoje propusti.Kao što predsednik Aleksandar Vučić stalno traži od članova Vlade Srbije da rade više, bolje, predanije, tako i tužilaštvo danas mora da radi mnogo bolje, nego što je radilo do sada. Da su radili svoj posao, pa ne bismo došli u situaciju da imamo u srcu Beograda jednu kriminalnu bandu koja je do te mere ojačala da je praktično postala toliko moćna da može da pomisli da je u redu i da treba da se obračunava sa najvišim državnim funkcionerima i da na metu, na svoj snajperski nišan lično želi da stavi i predsednika Aleksandra Vučića. Da su tužioci radili svoj posao, da nisu vođene manjkave istrage, da nisu volšebno nestajali dokazi, DNK dokazi sa mesta nesreće, pa ne bi baš bili u situaciji da danas govorimo o ovoj grupi, jer bi oni već bili iza brave.Naravno, mi treba da upozoravamo na ove pojave, jer kada građani

da ih postavljamo, da ih smenjujemo, rekli bi da utičemo na tu nezavisnu granu vlasti. Kažem još jednom, niti su oni naši članovi, niti mi postavljamo tužioce. Oni treba da rade svoj posao, a na nama je, s obzirom da građani od nas imaju očekivanja, s obzirom da smo osvojili većinu većinu na poslednjim izborima, plebicitarnu podršku smo dobili i treba da utičemo na tužioce da moraju biti svesni svoje uloge, da treba još više i predanije da se posvete borbi protiv mafije, borbi protiv kriminala, da udare, kao što je predsednik Vučić tražio, maljem po glavi tu mafijašku hidru koja je toliko ojačala da je pomislila da je toliko jaka da može da svrgne na takav način predsednika Aleksandra Vučića.Da ne bi imali nikakve sumnje da je to realnost, mi smo, znate i sami, živimo u državi u kojoj je pre 12 godina ubijen, odnosno koliko godina već ima od kada je ubijen premijer Vlade. Dakle, nije to tako davno bilo kada je mafija upravljala na taj način životima ljudi i kada je određivala ko će, a ko neće da upravlja ovom državom. Mi danas moramo još jače da udarimo po kriminalu. Tužilaštvo ima tu, čini mi se, najveću ulogu ulogu da sve one koji su se ogrešili o zakon suoči sa zakonom i da udari po tim državnim strukturama koje su im svakako omogućile da dođu u tu situaciju i da ugrožavaju naš ustavni poredak i ugrožavaju lično predsednika Vučića i njegovu porodicu.Kažem još jednom, ako tužilac u glavnom gradu ne sme da udari po mafiji, šta onda da radi onaj u manjem mestu kada tamo svako svakako zna i kada nije baš jednostavno zameriti se ozbiljnim kriminalcima? Dakle, tužilaštvo mora da pokaže taj iskorak i da i da pokaže da niko nije nedodirljiv, da sve one koji su se ogrešili o zakon suoči sa zakonom i da na taj način konačno rešimo ovu situaciju u kojoj smo se našli, da ne dođemo više nikada u situaciju da neki kriminalni klan toliko ojača, pa da imamo problem ovde i da lično budu ugroženi članovi Vlade i predsednik države u kojoj živimo.Još vučemo probleme iz prethodnog režima kada su ukinuli, znate i sami, zakon po kojem su istražne sudije postojale, pa vodile istrage. Danas tužilačka istraga jeste nešto što je diskreciono pravo svakog tužioca, da li će on da se upusti u borbu protiv kriminala ili neće. Kažem još jednom, ako vidi da u Beogradu ne smeju da udare po kriminalcima, šta će da radi onaj u manjem mestu? To je zapravo najvažnije istaći i, naravno, niste vi odgovorni za ovo. Godine 2009. je sprovedena ta kriminalna reforma našeg pravosuđa. Od tada mi vučemo probleme iz tog perioda kada su sudije postavljane direktno iz glavnom odbora DS i danas imate sudije koje se hvale da oni ne polažu račune svojoj državi, oni su kažu nezavisni, nezavisni od svoje Vlade, ali i te kako zavisni od nekih stranih centara moći, hvale se time što su redovni gosti u nekim ambasadama, a tamo primaju naloge i onda dođu nama ovde i sole pamet kako sudstvo treba još više da bude nezavisno od građana Srbije.O

tada došli na vlast.Kažem još jednom da mi živimo u državi u kojoj nije nemoguće da se dese bilo kakvi prevrati. Imali smo priliku da vidimo kako je to izgledalo ne tako davno, kada je mafija ubila premijera. Da se to više nikada ne bi desilo, kažem još jednom, vi imate veliku odgovornost da se zaista posvetimo i da to pravosuđe isteramo na čistac, da se zna u ovoj državi ko je zakon, a ko ne sme nikad više da ojača do te mere da ugrožava bilo kog državnog funkcionera.Mi ćemo svakako glasati u danu za glasanje za ovaj izbor. Još jednom želim da poručim svima da Srbija ima snage. Srbija će, siguran sam, izaći iz ove bitke kao pobednik, jer nemamo drugi izbor. Hvala.

kolege, uvaženi građani Srbije, poštovana ministarka, priznao to neko ili ne, niste vi bili lice koje je pre izbora na ovu funkciju bilo nešto poznato u širokim političkim krugovima, niti lice koje je bilo nešto široko poznato u u javnosti Srbije.Kako vreme prolazi i kako vi vršite svoj posao, polako vas upoznajemo i mi narodni poslanici i šira javnost u Srbiji. Evo, već više puta sedite u ovoj klupi, braneći i obrazlažući zakonske predloge, a to govori da ste ozbiljno pristupili svom poslu i da ste rešeni da nastavite politiku, tj. da sledite politiku koja je na putu svođenja kriminala i korupcije, na najmanju moguću minimalnu meru. Jasno je da je to nemoguće uraditi u potpunosti, niti je u bilo kom društvu na svetu to urađeno u potpunosti.Sada, neko ko se ne bavi nekom dubljom analizom, rekao bi da je to prosto vaš posao i da vi možda radite samo svoj posao i ništa više od toga, ali ako uđete u dublju analizu svega toga, jasno je izvući jedan zaključak, da ste vi u tom svom poslu krenuli u obračun sa onima koji su glavni nosioci kriminala i korupcije u ovoj zemlji.Mogli ste vi, u tom svom delovanju i u svojim prvim potezima na ministarskoj poziciji krenuti i od kokošara, kako naš narod već vekovima zove one koji su sitni lopovi i kriminalci, ali niste. Krenuli ste od onih koji su, da kažem, krupne zverke i nosioci kriminala i korupcije u bilo kom društvu.Naime, evo samo nedavno, vratiću vas u nešto bližu prošlost, pred nama je u ovom domu bio Zakon o poreklu imovine. Danas je to Veće Agencije za borbu protiv korupcije. I jedna i druga tema se tiču krupnih zverki, bar ja tako mislim, moćnih i onih koji su najvažnija karika u kriminalu, moćnih političkih zaštitnika, jer bez moćnih političkih zaštitnika nema ni jake korupcije i kriminala, a sa obe teme ste krenuli upravo na njih.Šta to pokazuje? To pokazuje da ste rešeni i ozbiljno rešeni da sledite politiku predsednika države koja bobu kaže da je bob, a po popu kaže da je pop. Rešeni ste da udarite na „najjače“, pod navodnim znacima. Upravo to čini i predsednik države, bez obzira ko su oni, da li oni dolaze iz nekih prethodnih državnih političkih struktura ili iz sadašnjih, bez obzira da li oni dolaze iz nekih domaćih ili stranih struktura, cilj je obračunati se sa njima. Bitne su štetne pojave. Ko god bio uzrok njih, da li nekakav strani ili domaći faktor, to nije važno.Međutim, čini mi se da je u poslednjim danima, sve više očigledno da je strani faktor onaj koji je jedan od glavnih nosilaca i to onaj iz okruženja, ali i onaj šire. Šta bi mogli biti motivi? Motivi su svakako zaustaviti jaku i prosperitetnu Srbiju koja je u stanju da pomaže i onima koji žive u njenim granicama, ali i našem narodu koji živi van granica Republike Srbije.Evo jedan plastičan dokaz za to. Poslednjih dana su svakako već i javnosti vidljive informacije da su ovi krvnici koje ste nedavno pohapsili i te kako bili povezani sa određenim strukturama u Crnoj Gori. Šta bi tu bio cilj? Pa, zaustaviti pomoć jake Srbije, našim sunarodnicima u Crnoj Gori i SPC, ostaviti ih na milost i nemilost kriminalu i politikama koje rade na negiranju identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori.Kako to uraditi na najlakši način? Pa, tako što ćete smaknuti predsednika države, koji je nosilac politike Srbije danas ili tako što ćete smaknuti članove njegove porodice i naravno time uticati i na njega. Za sve to je svakako potrebno obezbediti ozbiljnu političku podršku i to pre svega onih koji su vršeći vlast i baveći se korupcijom i kriminalom stekli ozbiljan kapital i koji su danas glavna opozicija predsedniku države i vlasti u Srbiji. Veoma jednostavan, ali veoma opasan recept, već viđeno.Koliko god on bio jednostavan nećemo dozvoliti da bude ostvaren. Naime, to neće dozvoliti narod u Srbiji koji daje jednu bezrezervnu podršku predsedniku države, sadašnjoj Vladi. Neće dozvoliti ozbiljni ljudi koji čine većinsku, daleko većinsku vlast u Srbiji, pa ni onaj narod naš koji živi u okruženju.Vi ste, poštovana ministarka, izgleda takođe rešeni da to pratite, da pratite ovaj put bez obzira na opasnosti koje se realno pred vas postavljaju. Šta su motivi vašeg izbora? Možemo nagađati, da li vaše lično uverenje ili iskustvo iz nekih prethodnih poslova u okviru službi bezbednosti gde je od vas zahtevana izuzetna hrabrost ili mešavina jednog i drugog. To možda čak i nije važno. Važno je da to ostane tako, da nastavite da idete tim putem.Parlament će i vama i predsedniku i Vladi ostati ozbiljna podrška u tom poslu, pa tako i kada je u pitanju izbor ovog Veća i mi ćemo svakako iz SNS glasati za određena personalna rešenja kada je u pitanju izbor ovog Veća. Hvala. Zahvaljujem se narodnom poslaniku, Milimiru Vujadinoviću.Reč ima narodni poslanik Nebojša Bakarec. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovani poslanici, poštovani građani, poštovana ministarka sa saradnikom, ja ću govoriti o Predlogu kandidata za izbor Veća Agencije.Podsetiću, pre svega, buduće članove Veća Agencije, nadam se da oni gledaju ovu Skupštinu, jer ona je jako važna za njih, mogu možda nešto da saznaju iz ove rasprave, podsetiću ih da je uvažena ministarka, gospođa Maja Popović, obećala u ime Vlade da će borba protiv korupcije i kriminala biti nepokolebljiva tokom rasprave o izmenama Zakona o utvrđivanju porekla imovine.Cenjena imovine.Cenjena ministarka je tada rekla da je taj zakon antikorupcijski zakon "par ekselans", što je apsolutno tačno i da su naša država i Vlada pokazale odlučnost u borbi protiv korupcije i kriminala, naravno.Budući članovi Veća Agencije treba da znaju da je potrebna mnogo bolja saradnja Agencije sa Ministarstvom pravde, sa Poreskom upravom, odnosno njenim novim Sektorom za proveru imovine, sa Tužilaštvom i sa MUP.Agencija i njeno Veće moraju mnogo hrabrije i odlučnije da pristupaju svom poslu i sprovođenju zakona. Putokaz im je dala izvanredna Verica Barać još 2011. godine u vidu njenog čuvenog izveštaja. Agencija ne treba samo da se bavi i Veće i direktor, da se bavi samo evidencijama, izveštajima, mora da uđe u srž borbe protiv korupcije. Veće i Agencija, znači i direktor i zamenik, a naravno i zaposleni moraju da uđu u temelje zloupotrebe službenog položaja, pa čak i društvenog položaja, znači i trgovine uticajem radi sticanja koristi za sebe ili za druge, upravo onako kao što to kaže član 2. Zakona o sprečavanju korupcije. Prosto, ukazaću i na neke paralele.Režim Tadića, Đilasa i Jeremića od 2008. do 2012. godine je prosto podsticao korupciju. Od 2013. godine Agencija radi mnogo bolje, ali i po mom mišljenju prilično restriktivno pristupajući sopstvenim ovlašćenjima.Agencija mora odlučnije da primenjuje svoje nadležnosti, da pokreće i vodi postupke o povredama zakona, da podnosi krivične prijave, da snažnije daje mišljenje o primeni zakona koje se tiče, da inicira donošenje izmene propisa, da glasnije istražuje stanje korupcije, sve to u opisu rada Agencije i Veća, naravno. Veće Agencije, njih petoro sa petogodišnjim mandatom, što je jako značajno, moraju aktivnije da zauzimaju i i to je njihovo ovlašćenje takođe, koje se često prenebregava.Dakle, načelne stavove o primeni ovog zakona, to im dozvoljava član 20. upravo zakona koji se na njih odnosi. odnosi. Celoj ovoj materiji ne može da se priđe samo suvoparno i birokratski, mada je i to potrebno, već mora da postoji živ i efikasan pristup celoj ovoj materiji, podaci moraju da se ukrštaju, sintetišu, a ne samo da se analiziraju, čuvaju. Znači mora da se radi i ona čuvena finansijska forenzika, ali nisam baš siguran da su Agencija u celini i Veće obučeni za to, a treba da budu.Podsetiću članove Veća Agencije na veoma značajan podatak i to je sada druga paralela. To je podatak da se Aleksandar Vučić za 28 godina bavljenja politikom nije obogatio.

sada idemo drugi deo paralele.Kada su u pitanju predstavnici bivšeg režima stvari su dijametralno suprotne. Tajkun Đilas je „volšebno“ zaradio 619 miliona evra, na 10 godina obavljajući tri državne funkcije.

i jedan od kumova lažne države Kosovo, poznati Jeremija, Vuk Branković koji je radeći u korist lažne države Kosovo stekao, ni manje, ni više nego 10 miliona evra, sitnica. Znači, obogatili su se uz njega i svi članovi njegove porodice, a tokom ovog perioda koji sam naveo, 12 godina, obogatile su se hiljade funkcionera žute hobotnice.Obavestiću hobotnice.Obavestiću buduće članove Veća Agencije o jednoj pojavi koja je značajna za njihov posao, a to je da je do 2012. godine bilo omogućena ozakonjena tzv. pljačka. Na primer, o tome sam govorio, ali kratko ću, pljačka Direkcije za građevinsko zemljište Beograda od 2004. do 2011. godine, kada je budžet grada bio opljačkan za čuvenih 291 milion evra.To su omogućili koruptivni propisi Direkcije grada. Znači, niko nije odgovarao za taj kriminal, a ovaj primer dajem zbog paralele, znači Đilas je svoje bogatstvo, već sam rekao, stekao na tri državne funkcije. Njegovo bogaćenje, opet je obrnuto proporcionalno osiromašenju grada Beograda koji je on vodio.

Potpisao se, objavljeno je. Inače, danas je vlasnik tog lista. Znači 22. novembra 2018. godine je priznao da je jedna njegova firma prihodovala 292 miliona evra, citiraću ga, evo da ne bude da nekome nešto stavljam u usta. Kaže Đilas – nije baš tačno da je firma prihodovala 300 miliona evra u godinama kada sam bio gradonačelnik, već tačno u evro 291. 957. 709 evra, kraj citata.Znači, Dragan Đilas je priznao da dok je obavljao gradonačelničku funkciju jedan njegova firma je prihodvala 291 skoro 292 miliona evra. Mislim, ja bih i postupao da sam na mestu tužioca, čovek je stigao do pola onoga što mu pripisujemo, samo u jednoj firmi.Ukazaću budućim članovima Agencije na jedan veliki problem koji se otvorio ovih dana. Dakle, Pravni fakultet to ćemo se složiti svi je elitna, ugledna ustanova, jedna od najuglednijih i ona je preko potrebna ovom društvu. Pitao bih rektorku Univerziteta i dekana Pravnog šta će da preduzmu povodom za sada samo sumnji da je jedan profesor, kokainski zavisnik pedofil, da prodaje ispite i da je ni manje ni više nego portparol mafijaškog klana Belivuk?Nadležni Belivuk?Nadležni organi su registrovali njegove kontakte, upravo sa šefom mafijaškog klana, a inače taj mafijaški klan je da podsetim planirao ubistvo predsednika države. Znači, organi su utvrdili da je broj telefona na koji je primljen inkriminišući razgovor upravo telefon profesora registrovan na njega, a veštačenjem glasova dvojice muškaraca je nepobitno utvrđeno

Takvu ljubav da čak ni Romeo ni Julija svojedobno nisu iskazali u Šekspirovom romanu. Znači, pokazana je i elektronska prepiska. Nadležni organi su pokazali, u kojoj se profesor hvali krivičnim delima nad maloletnicima, konzumiranjem narkotika i prodajom ispita.Taj profesor je upravo danas priveden u SBPOK da da izjavu na okolnosti poznanstva sa šefom mafijaškog klana Belivuk i to zbog tri krivična dela: pranje novca, otmica, iznuda. Poligraf je izbegao. Ako je to sve što on govori istina, zašto je izbegao poligraf. Naravno da nije istina.Ukazaću budućim članovima Veća Agencije na pogubne posledice žute korupcije koja je nagrizala Srbiju od 2008. do 2012. godine, tačnije od 2000. do 2012. godine. Prosto, statistički podaci kažu, sada govorim o posledicama korupcije.U aprilu 2012. godine stopa zaposlenosti u Srbiji je bila među najnižima u Evropi, iznosila je 44%. Stopa nezaposlenosti je iznosila čak 25%. Od 2008. do 2012. godine broj nezaposlenih je povećan za 302.000. Toliko je žuta hobotnica otpustila ljudi. U aprilu 2012. godine je bilo 735.000 nezaposlenih. Prosečna zarada tada, u junu 2012. godine dok su oni još vladali, iznosila je svega 40.000 dinara. To su posledice sistemske korupcije.Sa druge strane, od 2012. godine korupcija je svedena na najmanju moguću meru i mi vodimo odsutnu bitku bitku na život i smrt sa mafijom. Sada je stopa nezaposlenosti manja od 10%. Predsednik Vučić i SNS, dakle mi smo smanjili nezaposlenost za 15%. U decembru 2019. godine ukupan broj nezaposlenih je iznosio svega 314.000. Smanjili smo broj nezaposlenih za preko 420.000. Prosečna zarada u Republici Srbiji u martu 2020. godine je iznosila 60.000 dinara. Dakle, predsednik Vučić i mi smo povećali prosečnu zaradu za skoro 50%. To su posledice borbe protiv korupcije.„Sloboda,

će uvek slobodno govoriti protiv korupcije i nemilosrdno će se boriti protiv mafije.Đilasovci ne mogu da zastraše ni profesora Atlagića, ni Biljanu Pantić Pilju, ni Miloša Terzića, ni Đorđa Todorovića, ni Uglješu Mrdića, ni Janka Languru, ni Đorđa Dabića, ni Marijana Rističevića, ni Milenka Jovanova, ni Sandru Božić, ni Vladimira Orlića, ni Aleksandra Martinovića, nikoga. Na prvom mestu ne mogu da zastraše predsednika republike, gospodina Aleksandra Vučića.Mogu dehumanizovati njegovu porodicu, mogu pretiti vešanjima, silovanjima, sudovima, revolucijama, krvlju na ulicama, ništa ne vredi, ne pristajemo na autocenzuru, na samoponištavanje. Mogu nas bezuspešno demonizovati, satanizovati, dehumanizovati, mogu pretiti, lagati, podmetati, zastrašivati, mrzeti. I za kraj, Đilasovci nikada neće razumeti stihove Radjarda Kiplinga iz čuvene pesme „Ako“ – Ako možeš da podneseš da čuješ istinu koju si izrekao, izopačenu od podlaca, u zamku za budale. Ako možeš da gledaš tvoje životno delo, srušeno u prah i da ponovo prilegneš na posao sa polomljenim alatom, tada je ceo svet tvoj i sve što je u njemu i što je mnogo više, tada ćeš biti veliki čovek sine moj. Mi to razumemo, živela Srbija. Hvala. Zahvaljujem.Pre nego što se javi za povredu Poslovnika, da naglasimo da je Milenko Jovanov bar u Kikindi, sada ne znam kako je u starom gradu.Zahvaljujem se, narodnom poslaniku.Sledeći je na listi narodni poslanik Dejan Izvolite. danas govorimo o predlozima kandidata za predsednika, zamenika predsednika, članove Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske medije, kao i za kandidate članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije.Pred nama su predlozi Vlade i resornog ministra za pravosuđe, za one kandidate koji će u narednim godinama obavljati izuzetno odgovorne funkcije. Želeo bih pre svega da se osvrnem na predloge kandidata za RATEL, da ćemo mi potvrđivanjem ove Odluke, u stvari dati tim licima puni legitimitet da u okviru svojih ovlašćenja organizuju rad i ostvaruju ciljeve koji su u skladu sa Statutom Agencije, a naravno i u skladu sa zakonom.Pred nam su kandidati koji su predloženi od strane Vlade Republike Srbije i to nakon sprovedenog, zakonom utvrđenog javnog konkursa, čime su ispunjeni uslovi za nesmetano funkcionisanje i nesmetano upravljanje tom Agencijom.Čitanjem predložene Odluke možemo zaključiti da se radi o licima koje poseduju kako životnog i stručno iskustvo za obavljanje ovih funkcija.Takođe, možemo utvrditi da se radi o licima koji su veći deo svog radnog veka proveli u oblastima koji predmet regulisanje ove Agencije, kao i da se radi o licima koji iza sebe imaju veliki broj stručnih i naučnih radova, što je jasan pokazatelj da mi biramo pre svega stručne i kvalifikovane kandidate.Kada govorimo o predlozima za članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije, moram pre svega da kažem da se pred nama nalazi lista sa 18 kandidata. Postupak, odnosno javni konkurs koji je sproveden pre utvrđivanja konačne liste kandidata je sproveden na veoma visokom nivou transparentnosti počevši od trenutka objavljivanja tog konkursa u sredstvima javnog informisanja, zatim preko postupka testiranja koja je obavili Pravosudna akademija, pa sve do trenutka objavljivanja konačne rang liste.Pre svega, u tom postupku je utvrđeno da se radi o licima koja poseduju stručnost, dostojnost i koji poseduju visok stepen integriteta da svojim znanjem i iskustvom doprinesu još boljem i transparentnijem radu Agencije, a pravi dokaz tome jeste zato što nakon sprovedenog konkursa nije bilo uloženih žalbi.Takođe i u ovom slučaju možemo da kažemo da se radi o licima koji su veći deo svog radnog veka proveli u oblastima koje predmet regulisanja Agencije, među njima ima kako sudija, tako i tužilaca, a tako i lica koji su dugi niz godina radili u Agenciji.Pre svega, želeo bih da kažem da ukoliko pogledamo listu među tim kandidatima se nalazi i Krsman Ilić, koji je nekadašnji Apelacioni javni tužilac u Beogradu, pa i sudija Danica Marinković, koja je javnosti poznata kao istražni sudija koji je dugi niz godina obavljala različite uviđaje i istražne radnje na prostoru KiM, a tu bi pre svega želeo da istaknem slučajeve Klečka i Rača, 1999. godine.Želeo bih da kažem na osnovu svega napred navedenog da mi pre svega danas raspravljamo o ljudima koji imaju visok stepen integriteta, da se u potpunosti suoče sa svim onim izazovima koje očekuje Agenciju.Kada Agenciju.Kada govorimo o izazovima moramo da govorimo o izazovima sa kojima se bori država, a sa kojima se bori i Agencija za sprečavanje korupcije. Država se pre svega bori sa onim izazovima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, i sa ovog mesta bi želeo da dam punu podršku svim nadležnim institucijama i vama ministarka, da se izborimo sa ovom pošasti i da nastavimo onim trasiranim putem koji je utvrdio Aleksandar Vučić, kao prvi potpredsednik Vlade, a zadužen za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.Takođe, izuzetno mi je drago što danas možemo da raspravljamo o izveštajima i predlozima za određena kadrovska rešenja onih organa koji su po zakonu nezavisni, a koji za svoj rad podnose izveštaj Narodnoj skupštini. moram da kažem da to ranije nije bio slučaj, i u ranijim skupštinskim sazivima kada SNS nije imala većinu, određeni izveštaji su bili raspravljani po hitnom postupku, određena kadrovska rešenja su bila razmatrana na jedan vrlo netransparentan način, što danas možemo zaključiti da Skupština nije mesto gde se nešto krije, već je Skupština mesto gde građani mogu da dobiju sva neophodna obaveštenja i potrebne informacije u određenim zakonima, sporazumima ili ugovorima.Takođe, sa ovog mesta želeo bih da pohvalim Agenciju za sprečavanje korupcije, pre svega u oblasti međunarodne saradnje i to u oblasti međunarodne saradnje sa međunarodnom organizacijom GREKO, koja u odnosu na Srbiju uputila 13 preporuka, a koju smo mi u vrlo kratkom vremenskom roku sveli na sve preporuke koje se danas odnose na ustavne promene što pokazuje veoma jasnu zrelost države Republike Srbije i njenih nadležnih institucija.U

Takođe, Agencija za sprečavanje korupcije je napravila i veliki pomak u oblasti nevladinog sektora i to donošenjem niza pravilnika kojim se utvrđuje način raspisivanja konkursa u nevladinom sektoru.Ono sektoru.Ono što je veoma važno reći jeste da je registar imovine funkcionera veoma važan instrument u borbi protiv korupcije i veoma mi je drago što građani u bilo kom trenutku mogu da izvrše uvid u taj isti registar i da pronađu sve neophodne informacije o određenim funkcionerima i o određenoj imovini ukoliko postoji bilo kakva dilema.U prethodnim nedeljama smo u ovom domu usvojili i izmene i dopune Zakona o poreklu imovine koji treba da predstavlja jedan krucijalni instrument u borbi protiv korupcije i u borbi protiv kriminala, tako što ćemo u određenom postupku utvrđivati određenu nesrazmeru ili disproporciju između nečijih prijavljenih prihoda i između nečije pokretne i nepokretne imovine sa druge strane. Jer, ukoliko u tom slučaju postoji određena nesrazmera, možemo, a samo na osnovu činjenica i dokaza govoriti o određenim koruptivnim radnjama, u pogledu kojih nadležni organi moraju odmah da reaguju.Zato moram da kažem da je Agencija za sprečavanje korupcije jeste upravo onaj organ koji je veoma bitan da se otkriju sve koruptivne radnje, da Agencija treba da bude organ koji će signalizirati ostalim nadležnim organima da u određenom slučaju postoji koruptivna radnja i da se to spreči.Isto spreči.Isto tako mi je vrlo nerazumljivo kako Agencija nije mogla da utvrdi određene nepravilnosti kod određenih pojedinaca i kod određenih firmi u poslovanju, u periodu od 2010. do 2012. godine. Tu pre svega govorim o svim onim medijskim naslovima, kako kod štampanih, tako kod elektronskih medija, da se mali krug ljudi koji je tada bio blizak DS, enormno obogatio, da su se okoristili o državni budžet i državne resurse, a sve zarad svog ličnog bogaćenja. Govorim upravo o onom krugu ljudi koji su u to vreme bili u vrhu DS, a danas se nalaze na čelu onih stranaka koje se nalaze ispod cenzusa i koje pokušavaju da se vrate na političku scenu, ali bezuspešno. Bezuspešno pokušavaju zato što ih narod u ovom trenutku ne želi da vidi na političkoj sceni.Ne želi da ih vidi zato što je ranijih godina uspeo da čuje i da vidi za sve one koruptivne radnje koje su oni sprovodili, a da su 2012. godine u budžetu Republike Srbije ostavili samo onoliko da se isplati jedna mesečna zarada ili jedna mesečna mesečna penzija. Zato sa ovog mesta želim da vas podsetim na akciju, odnosno mogu reći akciju koju je tada sprovodilo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, pod nazivom – „Očistimo Srbiju“, pod patronatom nekadašnjeg predsednika Narodne skupštine, a kasnije i ministra, Olivera Dulića. Tada pod izgovorom medijskog oglašavanja, Ministarstvo životne sredine je na jednom sportskom događaju platilo za pano 500 hiljada evra u periodu od dve godine. Nakon toga, samo dva ili tri meseca nakon toga su zakupili još jedan pano u ulici Pop Lukinoj i za to isto isto platili 500 hiljada evra za period od mesec dana.Većini građana je verovatno poznat izveštaj o pritiscima i kontroli na medije iz 2011. godine, odnosno koji je sastavila Verica Barać, u kome je na jedan jasan i nedvosmislen način opisano i utvrđeno kako se novac građana Srbije koristio od strane tadašnje političke elite i njenih prvaka. Nerazumljivo mi je takođe kako Agencija u tim trenucima nije mogla da ispita određene navode iz ovog i drugih sličnih izveštaja.Dolazim jednostavno do zaključka da u tom trenutku nije postojao ni minimum političke volje da se istraže sve navedene radnje i da se podignu krivične prijave u tim postupcima. Možemo svi da se zapitamo zašto?

veliki broj stanova na ekskluzivnim lokacijama i najskuplje automobile koje danas voze i to sve od našeg i vašeg novca dragi građani Srbije.Nikako ne bih želeo da ovo shvatite kao bilo kakav oblik pritiska, ali narod Srbije želi da svi ovi drugi navodi se istraže i da ukoliko postoje elementi korupcije, da se određena lica procesuiraju.Naravno, u danu za glasanje ću podržati obe predložene odluke, a kada govorimo o odluci za članove Veća Agencije za korupciju, želim da kažem da stojim u veri da će kandidati za Agenciju svojim stručnim kvalifikacijama, integritetom pokušati da problem korupcije svedu na najmanju moguću šansu i mogućnost za određene interesne grupe i pojedince. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Uglješa Mrdić. **Uglješa Mrdić** Uvažena predsedavajuća, uvažene kolege narodni poslanici, uvažena ministarko gospođo Popović sa svojim saradnikom gospodinom Vinšom, dragi građani Srbije, u pravu je moj kolega Nebojša Bakarec kada je rekao prilikom svog obraćanja da nema straha kod poslanika Srpske napredne stranke i kod našeg predsednika Aleksandra Vučića kada je u pitanju borba protiv mafije. Nema straha jer možemo samo i da se izborimo sa mafijom ako nemamo taj strah.Što se tiče današnjih tačaka dnevnog reda i rada Agencije, RATEL-a i Agencije za sprečavanje korupcije apsolutno podržavam i to ću da uradim javno u Danu za glasanje se tiče članova Upravnog odbora za RATEL i što se tiče izbor članova veća Agencije za sprečavanje korupcije, Agencije koja je jedna od najvažnijih karika u borbi protiv korupcije. Kao što to radi Agencija, kao što to radi Ministarstvo pravde koje vi gospođo Popović uspešno vodite nekoliko meseci, kao što su to radili i vaši prethodnici gospođa Kuburović i gospodin Selaković, kao što i Ministarstvo unutrašnjih poslova predvođeno Aleksandrom Vulinom i Bezbednosno-informativna agencija predvođena Bratislavom Gašićem ima odlične rezultate što se tiče borbe protiv korupcije, a inače ta borba može samo i da ima rezultate ako vi svi iz tih institucija zajedno sarađujete.Imate ozbiljnog protivnika, imate ozbiljnu mafijašku organizaciju protiv sebe. Ne vi, nego svi mi, svi mi koji želimo dobro Srbiji. Znate kako, mafija ne pita ni za veru, ni za naciju, ni za političko opredeljenje. Isto tako mafijaške organizacije kad hoće da ostvare svoj interes ne pitaju ni za veru, ni za naciju, ni ko pripada kojoj političkoj stranci.Zato danas imamo situaciju, ovakvu, da je uznemiren deo javnosti kod bivšeg režima. Deo bivšeg režima, deo državnih struktura i mafijaške organizacije u Srbiji zajedno sa svojim pipcima po raznim strukturama su uznemireni. Zato se danas uznemirila i Marinika Tepić, pa na sraman način govori o prisluškivanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Zato se uznemirio Dragan Đilas i Dragan Šolak koji preko svojih medija daju punu podršku raznim profesorima i onima koji kritikuju ne SNS, ne predsednika Vučića, nego borbu protiv mafije.Pa, dragi građani Srbije dokazano je, i ovom prilikom čestitam i radnoj grupi MUP-a gde su policajci profesionalno odradili svoj posao, gde je dokazano da smo imali 1.572 slučaja nelegalnog i sramnog prisluškivanja predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice. Možete zamisliti kako bi se osećao neko od nas kome prisluškuju oca, brata i sina?Oni su imali samo jednu želju, da obore predsednika Aleksandra Vučića sa vlasti na ovaj ili onaj način, ili političkim putem ili likvidacijom. Na sreću to im nije uspelo i daće Bog da im nikad ne uspe. Zato mi moramo da ukažemo na sve mafijaške pipke u raznim organizacijama, jer oni su postali agresivni. Evo i advokat Gajić crta metu na čelu našeg predsednika. Oni ne miruju, a sami su bili učesnici raznih korupcionaških afera. Da ne oduzimam sad ovde vreme, da ne podsećam na afere Demokratske stranke, bivšeg režima do 2012. godine. Oteli su ne milione, ne stotine miliona, nego milijarde evra su pokrali od građana Srbije. Imali smo ne lošu, nego zločinačku privatizaciju dvehiljaditih godina i brojne druge afere. Urušavali su jednu po jednu instituciju. Gospođo Popović i sami znate, na kraju su urušili i pravosuđe. Da nije bilo političkih promena 2012. godine pitanje je da li bi danas imalo smisla i da postoji Ministarstvo pravde, jer su oni imali pipke svuda.28/2 su ne samo birali svoje ljude po političkoj liniji u Agenciji, tada se zvala – za borbu protiv korupcije, čini mi se da je osnovana 2009. ili 2010. godine, oni su birali sudije i tužioce njima poželjne ljude na sastancima opštinskih i gradskih odbora DS i njihovih satelita u strankama nekadašnjeg DOS-a.To je vreme prošlo, sada je došlo novo vreme, ne došlo, nego to novo vreme je došlo 2012. godine i svedoci smo toga, najjača borba protiv mafije u istoriji ne moderne, nego uopšte u istoriji Srbije.Zato moramo da damo podršku ne samo na ove kadrovske predloge, jer je Agencija za sprečavanje korupcije samo jedna od karika u toj borbi, nego moramo dati i podršku i onim čestitim, a takvih je većina ljudi zaposlenih i u pravosuđu i u bezbednosnim strukturama i u MUP-u, koji čestito, hrabro, snažno, jako, kao što su rekli i moji prethodnici, bez straha bore se protiv korupcije. Borba protiv korupcije je preduslov borbe protiv mafije.Što se tiče opštine sa koje dolazim, Vračara, imamo strašnu situaciju, pipci pojedinih klanova su bili svuda. Na sreću, MUP, BIA i svi koji su učestvovali razbijaju jedan po jedan pipak tog klana. Nadam se da će sada da se jasno pokaže čija je to Velja Nevolja, čija je sve nevolja Velja Belivuk

Kad kažem Velja Nevolja, mislim i na one pored, iznad i ispod njega, sve one sa kojima je sarađivao i sve one koji su mu pomagali.Mi smo ovih dana svedoci hapšenja. Nadležni organi rade svoj posao. Ovom prilikom im pružam punu podršku sa željom da se sve istraži do kraja, pa da vidimo ko je sarađivao sa Veljom Nevoljom. Pazite, imamo jednu ozbiljnu situaciju u Srbiji, pojedini mafijaški klanovi i klan Eleza i klan Velje Belivuka i njihovi saradnici i njihove mini grupe razne, ne u Srbiji nego po regionu, prvo su želeli da zavladaju Srbijom, što se tiče kontrole kontrole tokova raznih kriminalnih aktivnosti i šverca narkotika. Ni to im nije bilo dovoljno, onda su zajedno sa ljudima iz državnih struktura, a otkriće istraga do kraja i te kako ko je sve tu bio, zarađivali su milione, desetine i stotine miliona. Ni to im nije bilo dovoljno, nego su želeli da naprave politički prevrat i da likvidiraju predsednika Aleksandra Vučića.To ne može zato što Aleksandar Vučić ima najjače obezbeđenje u Srbiji. Znate ko je glavno obezbeđenje Aleksandra Vučića. To nema nijedan lider u Evropi. To je narod. Narod čuva našeg predsednika, a mi smo ovde narodni tribuni koji o tome govorimo. Narod je uz Aleksandra Vučića. Narod je apsolutnom većinom i uz Aleksandra Vučića i uz Vladu Republike Srbije i za borbu protiv mafije. ne danas, nego svaki dan sve jače i jače da pružamo podršku i Vladi Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću u borbi protiv mafije. U borbi protiv mafije moramo da pobedimo, tu nema stajanja, ide se do kraja. Hvala Zahvaljujem.Sledeći na listi je narodni poslanik, Tomislav Janković.

predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Pre svega dozvolite da vas ponovo ovde u domu Narodne skupštine podsetim malo o istorijatu razvoja kako poštanskog tako i telekomunikacionog saobraćaja u Srbiji.Počeci Srbiji.Počeci datiraju više od dva veka unazad i vezuju se za potrebu za sigurnim i blagovremenim prenosom važnih poruka srpskih vojskovođa i vladara. Tako da je 1805. godine za vreme Prvog srpskog ustanka se organizuje mreža za prenos pisama, a 1811. godine se otvaraju takozvane mezulane, to su bile preteče današnjih juna 1840. godine je jedan vrlo važan datum. Tada je počeo javni poštanski saobraćaj i tada je otvorena prva pošta u Beogradu na Kalemegdanu.Godine 1843. godine se stvara jedan zakon koji definiše osnovne principe pošte kao javne službe. On se zvao „Ustrojenije poštanskog zavedenija“ ili „Uređenje poštanske službe.“ To se desilo pre 178 godina. Znači, država Srbija je skoro pre dva veka imala jedan zakon koji je uređivao poštanski saobraćaj i tada je bila jedna ozbiljna država, kao i danas.Godine 1885. se uvodi telegrafski saobraćaj slanjem prvog telegrama na relaciji Beograd-Kragujevac, odnosno Kragujevac-Beograd. Ta godina i taj datum su vezani za razvoj srpskih telekomunikacija.Godine 1874. Srbija je jedna od 22 zemalja sveta koje osnivaju Svetski poštanski savez i tako iz godine u godinu, iz decenije u deceniju razvijaju se, kako poštanske, tako i telekomunikacione usluge na prostoru naše zemlje.Godine 1989. godine se osniva Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija, a osam godina kasnije on se transformiše u holding, tako da imamo dva preduzeća „Pošta Srbija“ i „Telekom Srbija“ koji posluje kao samostalni privredni subjekat.Kako su se razvijale poštanske i telekomunikacione usluge samim tim javlja se više operatera na tržištu i javlja se tržišna utakmica. Zato je bilo veoma važno da se ova oblast uredi kako bi se omogućilo, pre svega uspešno sprovođenje liberalizacije u sektoru telekomunikacija ili poštanskih usluga.Kada govorimo o uređenju jedne oblasti treba da imamo na umu, pre svega, tri stvari. To je zakonski okvir, zatim institucije i ljudski faktor. Ja ću prvo govoriti o tom ljudskom faktoru.Ljudski faktor je osnov uspešnog sprovođenja zakona i upravljanja svim institucijama i sve polazi od ljudi, od njihovog rada, njihove marljivosti, posvećenosti, stručnosti.Mene lično raduje što je Dragan Kovačević ponovo predložen za predsednika Upravnog odbora RATEL-a, jer se radi o jednom čoveku koji ima veliko i bogato iskustvo, kako životno tako i radno, profesionalno. To se vidi u biografiji koja je priložena u kandidaturi.Obzirom

zatim direktor Radne jedinice Sremska Mitrovica, direktor Direkcije za mreže u „Telekomu Srbija“, a 2004. godine postaje i generalni direktor „Pošte Srbije“. Poštom se ponovo vraća u Telekom, a 2010. godine odlazi na čelo „Iritela“, jedne privatne kompanije, gde se nalazi i danas.Danas, moje kolege koje rade u poštama Srbije i Radnoj jedinici Sremska Mitrovica se puno hvale, govore o gospodinu Kovačeviću, o njegovom radu, o njegovoj stručnosti, ali pre svega o njegovom odnosu prema zaposlenima.Ja sam imao lično zadovoljstvo i čast da 2004. godine budem izabran za najboljeg radnika „Pošte Srbije“ i lično sam dobio od gospodina Kovačevića jedno priznanje, jednu nagradu. Mislim da to dovoljno govori koliko je jedan čovek kao rukovodilac, jedan direktor Javnog preduzeća, kao što je Pošta Srbije, vodi računa o kadrovima i koliko je posvećen radu i koliko daje na značaju svakom čoveku koji radi u velikom sistemu.Mogu da sa puno odgovornosti tvrdim da je on najbolji kandidat za predsednika Upravnog odbora, jer je on radio i u okviru „Pošte Srbije“, „Telekoma Srbija“, u privatnom sektoru i kao što je danas rekla, uvažena ministarka, gospođa Matić, on je zaista najbolji stručnjak koji može da bude predsednik Upravnog odbora.Detaljno sam pročitao i biografije ostalih kandidata i zaista se radi o ljudima, vrhunskim profesionalcima koji će, verujem uspešno obavljati članstvo u Upravnom odboru govorimo o okviru, odnosno institucijama, tu, pre svega, mislim na operatore koji se javljaju na tržištu telekomunikacija i poštanskog saobraćaja. Mi smo na kraju 2019. godine, imala pored „Telekoma Srbije“, koji je najveći operator još 40 operatora koji se bave uslugama fiksne telefonije. Imamo tri mrežna operatora usluga mobilne telefonije. To su „Telekom Srbija“, „Telenor“, „VIP“ i dva virtuelna mobilna operatora. Kada govorimo o tržištu poštanskih usluga, tu postoji 59 operatora komercijalnih usluga uključujući „Poštu Srbije“ kao javni poštanski operator.Kada govorimo o zakonskom okviru, ja ću svoj akcenat staviti na Zakon o poštanskim uslugama. To je zakon iz 2019. godine.U potpunosti razumem da smo ovde u izveštaju koji je RATEL nama dostavio, i uopšte u u razgovoru o razvoju poštanskih i telekomunikacionih usluga više vreme posvetili telekomunikacijama.One su danas dosta naprednije, dosta novac se više ulaže, ali i više se dobija vezano za telekomunikacije. Mislim da je ovaj sektor poštanskih usluga možda malo po strani i da treba više da obratimo pažnju, pre svega na zakonski okvir i šta je to što on donosi.Mogu da kažem da se ovaj zakon ne odnosi podjednako na „Poštu Srbije“ kao javnog operatora i na ostale operatore na tržištu koji se javljaju, jer, pre svega, oni u jednom manjem obimu ne poštuju zakon. Tu mislim da je vrlo važna uloga Agencije da reaguje i da svojim izveštajima predstavi realno stanje.Navešću samo neke članove zakona za koje smatram da je potrebno posebno obratiti pažnju.Član 2. Zakona o poštanskom saobraćaju kaže – da se obavljanje poštanskih usluga zasniva na načelima. U stavu 4. – obezbeđivanje uslova za ravnopravno poslovanje poštanskih operatora, a u stavu 10. – obezbeđivanje održivosti univerzalne poštanske usluge.U članu 3. stav 6. – javni poštanski operator je pravno lice sa obavezom obavljanja univerzalnih poštanskih usluga i pravo na obavljanje rezervnih poštanskih usluga.U članu 18. se definiše univerzalna poštanska usluga, a za obavljanje ove usluge se ovlašćuje Javno preduzeće „Pošta Srbija“.Član 24. definiše rezervisanu poštansku uslugu koja je poverena javnom operatoru i u stavu 1. kaže da – prijem ili prerada ili prevoz i uručenje pismonosnih pošiljaka manje do 50 grama.Zašto je ovo važno? U samom procesu razdvajanje „Telekoma“ od „Pošte“ i kada je pristupila proces liberalizacije, kada „Pošta“ više nije sam operator na tržištu imala je monopol na one pošiljke do 100 grama. Danas je do 50 grama. Smatram da smo vrlo brzo smanjili taj prag od 100 grama grama do 50 grama, jer „Pošta Srbije“ kao javni operator sa puno odgovornosti, tvrdim da nije u potpunosti bila spremna za ovu tržišnu utakmicu.Deo zakona koji određuje poštarinu je definisan članovima od 29. do 34.Član 29. kaže - Agencija utvrđuje jedinstvene tarifne stavove prema stopi mase poštanskih pošiljaka i vrstama poštanskih usluga iz oblasti univerzalne poštanske usluge.Član 31. kaže poštarina za poštanske usluge biće određena tako da ne predstavlja nepravičnu cenu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. U slučaju kada Agencija dođe do saznanja da poštarina nije određena određena u skladu sa stavom 1. ovog člana, bez odlaganja će obavestiti nadležni organ za zaštitu konkurencije i tražiti njegovo mišljenje ili predložiti pokretanje postupka u slučajevima sprečavanja ili narušavanja konkurencije kada je reč o poštanskom operatoru koji ima dominantniji položaj na tržištu.Član 48. zakona govori da u slučaju neuspele dostave registrovane poštanske pošiljke poštanski operator je dužan da ostavi izveštaj o prispeću pošiljke koji sadrži obaveštenje o roku i gde primalac može preuzetu poštansku pošiljku.Zašto navodim ove članove zakona? Kao zaposlen u poštama Srbije, imao sam prilike da obavljam niz raznih funkcija. Jedna od njih je bila i posao upravnika Pošte prvog reda, 22320 u Inđiji.Često u kontaktu sa korisnicima sam dobijao informacije da pojedini operatori se ne pridržavaju propisa, kako u domenu rezervisanih poštanskih usluga, tako u delu nepoštovanja sopstvenog cenovnika. To ima za posledicu narušavanje načela definisan članom 2. Zakona koji sam upravo naveo. Bez obzira što javni poštanski operator ima ekskluzivno pravo na rezervisanu uslugu, to je usluga mase do 50 grama, pojedina javna komunalna preduzeća se ne pridržavaju zakona i sama su dostavljala račune za svoje usluge, što je protivno zakonskim načelima.Opštinska uprava Inđija, 2008. i 2012. godine, pored upozorenja da krši zakon je sama dostavljala građanima pozive za glasanje na lokalnim parlamentarnim i predsedničkim izborima, a svi znamo u to vreme da je predsednik opštine Inđija bio i … Demokratske stranke, Goran Ješić, koji nije poštovao zakon i to je dokaz koliko se ta bivša koalicija odnosila prema državi Srbiji, ali i prema svim njenim institucijama, uključujući i „Poštu Srbije“.Javni poštanski operater, „Pošta Srbije“ mora striktno da primenjuje cenovnik za svoje usluge u koliko zaposleni, bukvalno, za jedan gram ne naplati dobro poštarinu, on dolazi u jednu vrstu problema, može da bude sankcionisan, kako od rukovodioca, tako od sektora interne revizije, dok pojedini poštanski operatori sami određuju cenovnik, odnosno sami određuju masu, tržištu.Naravno da to nije dobro i to treba da se iskoreni, pre svega, tu vidim uticaj i značaj ove Agencije, da reguliše ovu oblast.Jedino javni poštanski operator posle neuspelog pokušaja dostavi pošiljaka, ostavlja izveštaj o prispeću pošiljke, dok ostali operatori na tržištu putem telefonskog poziva obaveštavaju korisnike o narednoj dostavi, samim tim i krše član 48. zakona i vrlo često se korisnici poštanskih usluga bune često su u nedoumici kada i gde mogu da određenu poštansku pošiljku dobiju ukoliko dobijaju putem nekih drugim operatora.Ovo su samo neki od primera gde ostali učesnici na tržištu ne primenjuju zakon i gde Agencija treba da reaguje kako poštanski operater javni, „Pošta Srbije“ ne bi bila u nepovoljnoj situaciji i poziciji od ostalih operatora na tržištu.Da se razumemo, ja nisam protivnik liberalizacije i postojanja konkurencije, ona je potrebna, ona treba da postoji i nužna je, ali mi kao predstavnici građana, kao narodni poslanici moramo da vodimo računa o javnom dobru, a javni poštanski operater to upravo jeste - jedno javno veliko dobro koje je od velikog značaja kako za ekonomski razvoj Srbije, ali i za bezbednost Srbije u celini.Naravno, u danu za glasanje ja ću podržati predložene kandidate sa željom za uspešan rad. Hvala. Poštovana predsedavajuća, poštovani predstavnici Ministarstva pravde, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, današnja tema i sve ono o čemu diskutujemo danas iz mog nekog ugla posmatranja mislim da nam nije dovoljno ovo vreme koje danas imamo, jer su teme zaista i ozbiljne i od velikog značaja za građane Srbije, a i u prethodnim diskusijama mogli smo da čujemo kakvih

smo u prethodnih nekoliko sati, koliko traje ova diskusija, čuli bezbroj primera i nisam siguran o kojoj temi bismo morali više da razgovaramo, ali ja ću se opredeliti da u svojoj diskusiji samo prođem kroz neke stvari koje najviše tište i muče građane Srbije i da prođemo kroz one teme na koje ja svakodnevno nailazim u razgovoru sa ljudima koje sretnem na ulici ili u razgovoru sa ljudima koji me poznaju.Kada govorimo o RATEL-u i pričamo o njihovom smislu postojanja, uvek negde ljudi u diskusiji pominju medije, uslove u kojima rade mediji, slobodu medija, kako se koji mediji ophode prema izveštavanju i prema informisanju građana i uvek negde te informacije provejavaju, ali na konkretna pitanja, konkretne primere, kao što izvodi moj kolega gospodin Marijan Rističević, najčešće ne dobijemo odgovor.Egzaktni primeri koji pokazuju na apsurde, nelogičnosti, egzaktni primeri koji pokazuju kako ista pravila ne važe za sve, kako je neko povlašćen, kako je neko kažnjen, jasno nam pokazuju koliko na tom planu moramo da radimo mnogo više i ne samo kao društvo, već i ljudi koji sede u tim institucijama moraju svojim predlozima, moraju svojim mišljenjem da pomognu i nama kao Skupštini, kao poslanicima da izađu u susret i sve kritike koje mi ovde iznesemo, mišljenja, da uvaže i da ih nekako pretoče u dela i konkretan rezultat, jer je to u interesu građana Srbije.Kada

ili sedimo u parlamentu Narodne skupštine, kada pričamo o tome da se ugrožava bezbednost predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice to sve provejava i negde se to ne shvata dovoljno ozbiljno. Međutim, kada imate situaciju da se neke stvari izjednače, dobijete najoštriju moguću reakciju svih medija pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, a zatim i njegovih stranaka, saradnika, koalicionih partnera i bivših partnera iz režima DS koji danas pretenduju da se vrate na vlast.O čemu se radi? Juče je izašla u javnost vest da je otac jednog nestalog mladića dobio poziv, da mu se izvesno lice predstavilo kao Veljko, da ga je uputilo na jedan portal kome će se javiti i gde će moći da da svoju izjavu. Radi se o portalu KRIK, ili kako se oni sad već definišu, i mnogi mediji su to danas i juče preneli. Dakle, izjavu tog čoveka.Brže-bolje utrkivali su se sledbenici Dragana Đilasa, zajedno sa svojim drugim portalima, drugim novinama, drugim kanalima i svim ostalim aparatima koje imaju u svojim rukama, ko će brže-bolje to da osudi i ko će brže-bolje to da napadne.Jedan od retkih, a jedan od nas 250 poslanika u sali, koji je samo izveo primer kako sada važe dvostruki aršini,

je jedini greh juče bio što je naveo egzaktan primer.Radi istine u javnosti ja ću samo pročitati šta je gospodin Orlić napisao i zbog čega ga danas i juče satanizuju svi oni koji koji na taj način žele da se dodvore Draganu Đilasu.Dakle: „Tajkunski mediji, njihovi saučesnici koji svi skupa služe jedino tome da besomučno vode hajku kroz bedne pokušaje da kriminalizuju i oklevetaju jednu porodicu“, dakle porodicu Aleksandra Vučića i ništa nije slagao, jer svedoci smo tome, ne mesecima, već godinama unazad, „sad zapomažu iz jame koju su drugima iskopali“. Dakle, znate za narodnu umotvorinu – ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. „Opasno je kada kažu da imaš veze sa kriminalom. Ma, je li, od kad to?“Dakle, gospodin Orlić je samo izvukao paralelu i postavio u istu ravan ono o čemu mi pričamo godinama unazad.Dakle, strašno je ako neki štampani mediji prenesu izjavu jednog čoveka. To je toliko strašno i ti mediji moraju da se ugase, njihovi rukovodioci i urednici da se procesuiraju, a o čemu pričam pročitaću vam kasnije, a nije problem kada se na njihovim televizijama u emisijama satima i tako danima kriminalizuje porodica Aleksandra Vučića sa sve Andrejem Vučićem, sa sve Danilom Vučićem, pa sa sve onim slikama sa kojekakvim osuđenim kriminalcima koji stoje u pozadini, koji koji su pravnosnažno i osuđeni i koji se ne mogu nikako dovesti u isti kontekst sa Danilom Vučićem.Dakle, to nije isto i veliki je problem, poštovani građani Srbije, što vi sada nemate ni pravo da ukažete da se godinama unazad baca ljaga i kriminalizuje porodica Vučić, a kada jedan medij samo prenese izjavu, to ispada atak na te medije i to ispada atak na te novinare. Oni se osećaju ugroženo i u opasnosti, a kako se oseća porodica Aleksandra Vučića i kako se oseća njegov sin kada danima, nedeljama, mesecima i godinama unazad mediji pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa učestvuju u njegovoj i kriminalizaciji, pa bogami u nekim segmentima i u satanizaciji?Da ovde nije kraj vrhunca tom licemerju i opasnosti koju sebi daje za pravo Dragan Đilas da sprovodi u budućnosti, govori i saopštenje njegove stranke, gde on sada hvali taj portal KRIK i u poslednjem pasusu zaključuju – Stranka slobode i pravde zahteva od tužilaštva momentalno procesuiranje glavnih urednika tabloida koji su svesno i sa namerom svojim lažnim objavama ugrozili novinare KRIK-a.Dakle, ljudi koji godinama unazad lažu naciju da postoji neka diskriminacija, neka cenzura medija, ovde jasno pokazuju i žele da se pojedini mediji zatvore i ugase, a da se njihovi urednici procesuiraju, pohapse ili kako god to oni definisali.Da on nije sam u ovome, dojučerašnji njegov neprijatelj u raspadu te DS jeste i njegov sada sledbenik, pa više nisam ni siguran ko će se još pojaviti, jer je Boris Tadić imao jedno saopštenje, pa je to saopštenje menjao, ali onda se pojavio Lutovac, plaćenik plaćenik Dragana Đilasa, pa je informativna služba DS nastavila u tom duhu i oni sada pozivaju isto na odgovornost da, ne daj Bože, ukoliko se desi nešto tim novinarima, direktno svi budu odgovorni.Da napravimo samo razliku. Nikada nijedan novinar, niti građanin Srbije ne sme da bude ugrožen zbog onoga što piše, izveštava ili kako god to želite da definišete, ali svako mora da nosi odgovornost za izgovorenu reč. Ukoliko ste izneli neistinu, ukoliko ste nekog namerno ugrozili, tendenciozno, ja se slažem da morate odgovarati, ali, nažalost, iz primera koji je navodio gospodin Rističević, za pojedine medije pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa očigledno ni naš zakon, a ni onaj u Luksemburgu nije odgovarajući. Oni ne mogu da podležu tome.Ovde se radi o egzaktnoj nepravdi i zato želim da građani čuju ovakve primere i da znaju.Ovde nije kraj svega ovoga, jer je od sinoć Vladimir Orlić, naš kolega narodni poslanik, predmet jednog, pa može se reći čerupanja, organizovane hajke i pokušaja da se njegov tvit, njegova izjava istrgne iz konteksta. Zašto? Samo zato što je rekao istinu. To je mnogo veliki problem. Ispostavi se da vi kao narodni poslanik ili kao neko ko pripada SNS, apsolutno nemate pravo ništa da kažete, već samo morate da nemo ćutite i primate udarce, pa čak i da na njihove laži ne odgovarate. Pa, žao mi je, oko toga se nikada nećemo složiti.Što se tiče kadrova i kadrovskih rešenja u vezi sa korupcijom, mislim da su moje kolege prethodni govornici izneli mnogo primera, ja se na to se neću posebno osvrtati, jer u diskusiji o dopuni Zakona o poreklu imovine, mislim da sam rekao mnogo toga, ali ljudima koji će biti izabrani sutra u danu za glasanje, želim da, pre svega, poručim da budu mnogo uspešniji nego njihovi prethodnici i da svoju funkciju obavljaju u skladu sa tim da svako mora biti jednak pred zakonom.Nadam se da će ovaj Zakon o poreklu imovine, koji stupa na snagu, čini mi se, u petak, da sve ovo što se bude dešavalo u narednom periodu će jasno pokazati da niko nije zaštićen i da partijska knjižica nikoga ne štiti.Ali, ne možemo da o korupciji pričamo na taj način a da ne prenebregnemo osobu koja je sinonim za korupciju u našoj zemlji, a to je Dragan Đilas. O njegovim aferama, proneverenim parama, nameštenim tenderima i o svemu što je radio dok je bio gradonačelnik Beograda, mislim da sam stotinu puta diskutovao i ja i moje kolege. Nekako poslednju nadu imamo u ovom zakonu, jer do sada ama baš niko nije našao za shodno da proveri kako se od propalog preduzetnika, prodavca žvakaćih guma, pa sada čusmo perača prozora, dolazi do najbogatijeg čoveka u ovom delu Evrope. Kako to da vaša imperija počinje da raste srazmerno tome kada ulazite u politiku?Radi istine, čovek je prijavio, kada je ulazio u politiku, 74 hiljade evra ušteđevine, polovan automobil SAB i ženinu kuću.

vreme i na to, samo u nekretninama prijavio 25 miliona evra. Voleo bih da mi neko objasni kojom logikom se dolazi do toga? Kako i na koji način se vi za osam godina toliko obogatite? Da, prodao je SAB-a, verovatno, što kaže kolega Jovanov, verovatno.Onda mi objasnite, ako učešćem u politici i na vlasti ste bili tih nekih osam godina, a zaradili samo u nekretninama, i to ono što ste prijavili, 25 miliona evra, prostom matematikom, vi ste zarađivali negde oko tri miliona evra godišnje. Objasnite mi kako? Niste ni nekakav fudbale, niste ni košarkaš, ne znam ni da ste bili IT stručnjak, ni da je ta industrija bila toliko razvijena tih godina, pa me zanima kako ste uspeli tolike pare da zaradite?Nažalost, na ova naša pitanja svi su ostali nemi, ali se nadam da će ovaj zakon, koji stupa na snagu u petak, pokrenuti mnoga pitanja, a i da će, Boga mi, ovi ljudi koje budemo birali sutra, se pozabaviti ne samo ovim primerom, već bilo kakvom sličnom pojavom u našem društvu, sa koje god strane dolazili.Mislim da je tu politika SNS egzaktna i da je predsednik Aleksandar Vučić jasan kada obračun sa mafijom, organizovanim kriminalom, korupcijom, ne sme biti selektivan, već se mora obračunati do kraja.Da sve ovo što se dešava poslednjih dana i nedelja u našoj zemlji je uznemirilo već pominjanog Dragana Đilasa, pokazuju primeri koji su se danas desili i pokazuju kolika je nervoza u redovima predstavnika bivšeg režima, tada okupljenog u DS, a sada razbijen u više stranaka, te smo danas, mislim da je to kolega Mrdić pomenuo, doživeli još jednu izjavu onog Vladimira Gajića.Za tog čoveka sam čuo prvi put kada je pominjan u onoj aferi Geneks, kada je hapšen zbog toga što je podstrekivao na proneveru 62 miliona dinara. To je čovek koji je u svojim javnim izlaganjima više puta i uvredio i pozivao na linč i ubistvo svojih političkih neistomišljenika, ali kada imate nekog takvog ko se već u više navrata diskreditovao kao ličnost, onda vam je jasno da njegova namera mora uvek biti krajnja i da je uvek zlonamerna.On je danas dao za sebi pravo da još jednom nacrta metu na predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici izjavom, naravno, i da na taj način borbu države protiv mafije omalovaži, da je relativizuje, izjavom da ovo nije obračun protiv mafije, već da se Aleksandar Vučić bori protiv konkurencije.Imao sam ne mnogo godina kada je ubijen premijer Zoran Đinđić, ali se sećam i na internetu sam našao slične članke, slična pisanja kada je tada premijer Zoran Đinđić stavljan u isti koš sa mafijom. Danas se to radi mesecima i godinama unazad.Ovo je još jedan u nizu pokazatelja organizovanih i orkestriranih napada na predsednika Aleksandra Vučića.Da u svemu tome nije sam, morala je da se dokaže i već pominjana Marinika Tepić, koja je na platnom spisku i zaposlena u jednoj od prebogatih firmi Dragana Đilasa, koja je na konferenciji za štampu opet iznela niz neistina, a to je osoba koju su čak zbog njenih laži morali da demantuju iz Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije. Da vas ne podsećam za onu čuvenu blamantnu izjavu da se u Moroviću nalazi plantaža marihuane, ono bile koke nosilje. Da vas ne podsećam kakve je neistine izgovarala i o Krušiku i o Jovanjici, zajedno sa onim Aleksićem, pa je Aleksić sad dokazani lažov, jer je sud utvrdio da nikakve veze ni Aleksandar, ni Andrej Vučić nemaju sa tim.Osoba koja je ovoj Skupštini potpisala i podnela predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici, osoba koja je svoje veze sa kriminogenim facama koristila da bi pretila i zastrašivala novinare u Pančevu i na taj način ih iselila, evo, to su slike sa ovim gospodinom, ako se može tako nazvati, osoba koja zastupa interese Dragana Đilasa, koji sedi pored čoveka koji je uhapšen za 66 kilograma marihuane, osoba koja zastupa i brani interes i promoviše Dragana Đilasa, čiji je bivši šurak ili u tom trenutku šurak uhapšen sa većom količinom kokaina na Brankovom mostu, osoba kojoj je šef, gazda i čovek koji je isplaćuje se slika sa ovim Japancem, a znamo svi ko je i šta je, danas poslednjim trzajem nekakve političke histerije pokušava da još jednom kriminalizuje Aleksandra Vučića u temi koja je već razjašnjena, a to je tema prisluškivanja.Kao što smo mogli da čujemo, u tih 1572 razgovora, koji su snimljeni ili kako god, ništa diskreditujuće po Aleksandra Vučića ili njegovu porodicu ne postoji. Ali, džaba vi to i dokazali, kada Marinika Tepić nema problem da izgovori neistinu, kada joj razbijete tu neistinu istinom, ona se nasmeje, nastavi dalje i tu laž zatrpava nekom novom.Ovo sve sam morao da iznesem iz prostog razloga što je danas takav dan da u histeriji i u preteranoj nervozi u tom delu opozicije, a pre svega predstavnicima bivšeg režima DS ne postoji stvar koju neće izmisliti ne bi li nekako

svim kandidatima koji budu sutra izabrani na ove pozicije i ova kadrovska rešenja koja budu doneta, želim mnogo sreće i uspeha u radu i želim im da se uvek vode interesom građana Srbije, jer su za to i birani.Vama, poštovana ministarka, želim mnogo hrabrosti da u ovoj borbi istrajete i da sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, od naše učinite još lepše i još bezbednije mesto za život, jer samo poštovanjem zakona, pravde i sankcionisanjem svih onih koji čine krivična dela, moći ćemo da stvaramo Srbiju za našu decu onakvu baš kakvu želimo. Hvala vam. Živela Srbija.